(SDP)** a sada prelazimo na - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji operativni program "Razvoj ljudskih potencijala"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 i fondove EU, Odbor za financije i državni proračun. Izvješće ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja obrazložiti prijedlog? Zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova EU gospodin Jakša Puljiz. Izvolite. Poštovana potpredsjednice, uvaženi zastupnice i zastupnici. pred vama se nalazi dakle prijedlog Zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna Sporazuma o financiranju između Vlade RH i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju za višegodišnji operativni Program "Razvoj ljudskih potencijala". Naime, što je suština cijele ove zakonodavne promjene? Suština je produžetak roka trajanja operativnog programa razvoj ljudskih potencijala. Naime, 1. kolovoza 2012. godine temeljem prijedloga nadležnih resornih tijela Europska komisija je usvojila izmjene i dopune operativnog Programa razvoj ljudskih potencijala kojima se produžava rok trajanja ovoga ovoga programa na razdoblje 2007.-2013. zaključno sa 30. lipnjem. Naime, dosada je vrijeme trajanja bilo do kraja 2011. godine. uvrštene su i određene izmjene i dopune operativnoga programa na način da uključuju nove prioritetne osi kojima je cilj jačanje uloge civilnoga društva za bolje upravljanje. Ukupna vrijednost Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. iznosi 826 milijuna kuna, odnosno 111 milijuna eura od čega Europska komisija kroz instrument pretpristupne pomoći osigurava nepovratna sredstva u iznosu od 702 milijuna kuna, odnosno 94 milijuna eura što predstavlja 85% vrijednosti operativnoga programa dok financijska sredstva sa hrvatske strane u iznosu od 123 milijuna kuna što predstavlja ekvivalent od 16,6 milijuna eura, odnosno 15% vrijednosti operativnog programa se osigurava u proračunu Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva socijalne politike i mladih te Ureda za udruge. Sredstva potrebna za provedbu IPA operativnog programa za tekuću 2012. godinu su osigurana na pozicijama svih nadležnih tijela kao i u Proračunu za 2013. godinu. Predmetni prijedlog zakona je usuglašen naravno sa svim relevantnim tijelima državne uprave. Ministarstvo financija se očitovalo uz Odluku o pokretanju postupka za sklapanje izmjene i dopune Sporazuma o financiranju između Vlade RH i Europske komisije kojima se mijenja Sporazum o financiranju te nije smatralo potrebnim ponavljati cijelu proceduru. Zahvaljujem na pažnji. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Dobro. Klubova također nemamo. Onda prelazimo na pojedinačnu raspravu. Ima? A pardon. U ime Kluba zastupnika HDZ-a uvaženi zastupnik Zvonko Milas. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Pa evo prije svega rekao bih kako mi je zanimljivo da o temi i o dokumentima kojima se govori da su da su jedan od vidova dakle gospodarskog oporavka RH, dakle jedna od mogućnosti nema baš previše zainteresiranih kako bi raspravljali. Ne znam zašto je tomu tako, da li nam je svima sve jasno ili je možda nešto drugo, no dobro. Izmjene, dakle Sporazum o financiranju u Operativnom programu Razvoj ljudskih potencijala, dakle operativni program koji pripada istoimenoj četvrtoj komponenti IPA programa koji sadrži u sebi iznimno važnu komponentu vezano za politiku zapošljavanja, ali komponentnu za koju se izdvajaju relativno niska sredstva, dakle mala razina pomoći. Moramo onda govoriti o prioritetima u okviru tog programa koji se načelno svode na programe izobrazbe, a opet koja bi trebala pomoći u većoj zapošljivosti kadra. Za konkretne učinke važno je zapravo kombinirati, odabrati strategiju odnosno ostvariti sinergiju između ovog programa, dakle komponente i ostalih komponenata IPA ponajviše tu mislim na komponentu regionalnog razvoja, točnije Operativni program za regionalnu konkurentnost. Nešto je o tome navedeno na stranicama od 162., odnosno od 163. na načelnoj razini izraženo je u futuru pa možda bi trebalo vidjeti što se po tom pitanju učinilo. Mislim da nije uputno za RH samo educirati radnu snagu koja se poslije toga neće moći nigdje zaposliti, dakle bit će prinuđena odlaziti iz zemlje, tražiti posao negdje drugdje kao školovan kadar nego više treba poraditi na konkretnim planovima zapošljavanja istih kadrova. Tu bi mogli primijeniti i neke konkretne planove tipa analize deficitarnih zanimanja, potrebe za njima na određenim lokacijama, određenim organizacijama i prilagodbu edukaciju tome. Dakle konkretno umrežavanje i povezivanje svih tih faktora. U ovom programu odnosno promjeni sporazuma sve se svodi na dva osnovna faktora, dakle izmjena financijskog plana i izmjene vezane za postotak doprinosa EU u plaćanjima vezanim za predfinanciranje, te izmjene u strukturi provedbe programa. Što se tiče izmjena financijskog plana mislim da bi bilo korisno objašnjenje kako je do toga došlo, dakle do samih izmjena o trošku programa. Naime, od 82 milijuna eura u početnoj verziji sporazuma došli smo do 111 što je naravno prihvatljivo i dobrodošlo ali za raspravu možda bi bilo uputno da nam se objasni kako je do tih izmjena došlo osim što imamo tablice sa financijskim projekcijama. Šta se tiče promjena u strukturi one su razumljive s obzirom na to da je Vlada donijela izmjene o javnoj upravi i sada je jasno koja trenutna institucionalna struktura je nadležna za ovaj program. Kada se već prisupilo tim promjenama bilo bi možda korisno ažurirati podatke o samom tekstu programa posebice o poglavljima 1 i 2. Naime tamo se podaci odnose na stanje do maksimalnog kraja 2010. Govori se o potezima prethodne Vlade a budući da je već kraj 2012.možda bi bilo dobro ažurirati ponuđene podatke o demografskim pokazateljima zaposlenosti i nezaposlenosti civilnom društvu i sl. Još jedna napomena vezana za strukturu. Jasno je da će za provedbu kohezijske politike biti potrebna određena institucionalna struktura u javnoj upravi dakle zemlje koja koristi fondove. Taj okvir zahtjeva stvaranje učinkovitog mehanizma za koordinaciju među tijelima javne uprave ali i uključivanje i konzultaciju mnogobrojnih partnerskih organizacija u pripremama i provedbi programa. Logično bi bilo a vjerojatno je tako da se u Hrvatskoj institucionalna struktura programa IPA razvije u upravljačku strukturu strukturnih fondova. I sukladno tome to je od neposredne važnosti kako se ne bi čestim promjena postavljene strukture mijenjale nego bi trebalo raditi trebalo raditi na njihovom unapređenju što će pokazati zrelost uprave. Za kraj ono što sam rekao u uvodu, moram napomenuti da je prilično nezahvalno o ovakvim dokumentima izrazito bitnim za RH raspraviti odnosno dati nam ih na uvid za ovako kratko vrijeme. Dakle oni su složeni, vrlo su teški za zastupnike koji se ne bave strukturnim fondovima odnosno projektima i meni je jasno da se inzistira na hitnosti obzirom da je potrebno što brže reagiranje o povlačenju sredstava ali ispada da se ta hitnost se uvijek lomi na saborskim zastupnicima. Uvijek smo mi ti koji trebamo odraditi nešto hitno kako bi se nešto hitno riješilo. Mislim da počinjemo služiti tu samo da odradimo nešto rada radi a ne da nešto kažemo odnosno da damo sugestiju ili nešto što bi moglo pomoći samoj informaciji. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Važe izlaganje izazvalo je dvije replike. Prva je ona uvažene zastupnice Đurđice Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. kolega Milas u svojoj replici želim se samo vašoj raspravi pridružiti na način govorili ste u zapošljavanju kroz regionalni razvoj. Ja sam željela reći nešto i o ruralnom razvoju, a i o ovom programu IPA. IPA je naime zamijenila dosadašnje programe CARDS, PHARE i SAPARD i kroz te programe jednako tako u to idu i projekti ruralnoga razvoja. razvoja. To je komponenta koja u stvarnost pruža potporu Hrvatskoj u razvijanju politike ruralnog razvoja i pripremi za provedbu i upravljanje zajedničkom poljoprivrednom politikom. da sada tu nemam puno vremena govoriti o ruralnom razvoju međutim ono što se je desilo kroz ovaj proračun jest to smanjenje i to za 40% proračunskih sredstava koji su namijenjeni i poljoprivredi a jednako tako i kroz ruralni razvoj. Pa mi na taj način nećemo moći niti kroz nacionalna svoja sredstva omotnice do kraja otvarati a znamo što to znači. To je naime otvaranje radnih mjesta u poljoprivredi. U poljoprivredi možemo reći komotno da je u Hrvatskoj u stvarnosti najviše zaposlenosti jer ako gledamo da 500 tisuća ljudi samo ako uzmemo od broja članova domaćinstava OPG-a koji su registrirani uključeno je u proizvodnju hrane i poljoprivrednih proizvoda i ako se njima na ovaj način kroz proračun se uzela sredstva onda će vrlo teško se povećati broj zaposlenih odnosno na ovaj način i kroz ovakve programe neće imati mogućnost uopće otvaranja novih radnih mjesta odnosno niti mogućnost

kako bi što bolje savladali alate ali definitivno da se moraju povezati i sa komponentnom regionalnog razvoja to su zaštita okoliša, promet i infrastruktura dakle to je ta kohezija iz koje će se stvarati radna mjesta. Ali samo educirati velim i ne imati mogućnosti zapošljenja neće biti najsretnije rješenje. ponukali ste me na repliku u onom vašem dijelu gdje ste pričali da nema sustavnog povezivanja i slažem se u potpunosti s vama, nije usklađen taj sustav obrazovanja sa sustavom zapošljavanja i mislim da bez obzira na sve ove sva silna novčana sredstva koja dobivamo da ih možda nekako dobro ne trošimo. Imamo strategije koje pokušavamo implementirati, to nam baš ne uspijeva međutim činjenica jeste da nam nedostaje vizija i cilj što ustvari želimo i svakog dana se sve više i više suočavamo sa time. Nažalost podaci su obeshrabrujući u onom dijelu gdje sve više mladih visokoobrazovanih ljudi jeste na Zavodu za zapošljavanje a Zavod za zapošljavanje je jedan od, ako ne ključan a ono nositelj ovih programa. Dakle te ljude koje želimo zaposlit najprije moramo odlučit na koji način ćemo ih promatrat. Čovjeka možemo promatrat kao trošak, kao resurs, kao potencijal i kao kapital. Dakle ako tog čovjeka promatramo kao nekakav potencijal onda bi bilo vrlo važno da taj potencijal u konačnici da tako kažem iskoristimo kako bi on mogao stvoriti novu vrijednost. Onda bi to bila ta prava investicija i onda bi sva ova sredstva mogli bismo reći da su na na pravi način i iskorištena kao takva. Međutim, kako god promatrali mislim da nemamo baš nekakvih uspješnih rezultata i ovdje što piše isto tako navode da se treba napravit ta simbioza od državnih službi do lokalne zajednice što je itekako važno jer mislim da lokalna zajednica isto tako mora biti nositelj ovih programa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Zastupnik Zvonko Milas će odgovoriti na ovu repliku. **Milas, Zvonko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice Tireli, mislim da sam razumio što ste rekli i da se mogu složit s vama. Dakle ja nisam siguran za viziju ali mislim da je cilj jasan, dakle cilj imamo ako govorimo o zapošljavanju, on je otvaranje što većeg broja radnih mjesta, samim tim i zapošljavanje kadra, a zato su nam potrebni konkretni planovi, zato su potrebne analize. Moramo vidjet deficit zanimanja koja su nam potrebna, dakle i lokacije na kojem bi se ta zanimanja mogla ta zanimanja mogla iskoristiti, u kojim organizacijama i samu edukaciju prilagoditi tim planovima kako bi u konačnici došli do onoga što mislim da znamo šta nam je cilj. Hvala lijepa. Sad će nam svoj pogled na ovaj prijedlog zakona iznijeti uvaženi zastupnik Andrej Plenković. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče Reiner. Uvaženi zamjeniče ministra. Prije svega podržavam naravno da Hrvatski sabor prihvati Prijedlog zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna Sporazuma o financiranju, dakle za razvoj IPA, za razvoj ljudskih potencijala. Smatram da je riječ o jednom izuzetno važnom segmentu aktivnosti hrvatske pripreme za članstvo koji je izravno povezan sa možda jednim od najakutnijih problema hrvatskoga društva, a to je problem nezaposlenosti. Naravno da vaše ministarstvo nije nadležno za sadržajni segment provedbe ovog aspekta IPA-e i nekako mi u cijelom ovom materijalu koji ste nam dali malo možda i nedostaje jedna barem preliminarna evaluacija aktivnosti koje su provedene do sada. tehnički mijenjamo na standardni način ugovor kako bismo mogli provoditi projekt u narednih nekoliko godina uključivši i prve godine članstva što je dakako dobro za Hrvatsku, ali mi se čini da je s obzirom na vrlo važan aspekt jačanja i vještina i uključivanja i socijalne kohezije i pripreme za europski socijalni fond koja u biti stoji iza komponente komponente 4 IPA-e, da bi bilo dobro da se u Hrvatskom saboru ponekad malo detaljnije možda rasprave i učinci svih ovih godina i svih napora kada je riječ i o programima i o projektima jer bi to moglo emancipirati pozitivne aspekte To je vrlo važno u mjesecima koji su pred nama pa vas molim da kada razgovarate sa resorima … zbog transformacije rada pojedinih ministarstava ovdje, i Ministarstvo rada i Ministarstvo socijalne politike i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i HZZ i naravno vrlo bitan i nezaobilazan angažman i ureda za udruge, ali i civilnog društva općenito. Taj segment mislim da treba biti naglašen, da treba biti važan dio korištenja programa i projekata u budućnosti te apeliram na Ministarstvo da nađe jednu formu koja bi možda bila malo profiliranija nego što je to ono cjelovito šetstomjesečno izvješće kada imamo na stolu zaista jedan veliki broj vrlo raznovrsnih aktivnosti u korištenju pretpristupnih fondova te ne dolazi do izražaja svaka komponenta posebno. A ova s obzirom na probleme danas u hrvatskom društvu mislim da bi trebala biti u fokusu puno više nego što je to sada vidljivo. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Završno izlaganje u ime predlagatelja imat će doktor Jakša Puljiz, zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije. **Puljiz, Jakša** Evo ja ću se kratko osvrnuti. Zaista točno ste rekli, ovdje se radi o tehničkoj izmjeni, dakle izmjeni koja prije svega nama omogućava nastavak korištenja IPA sredstava, alokacija za 2012. i prvu polovicu 2013. godine. U tom smislu ovo jest zaista jedan tehnički samo preduvjet da možemo koristiti ta sredstva i to je ujedno i razlog zašto se sredstva povećavaju. Jednostavno zato što se povećava period korištenja pa sukladno onim našim godišnjim alokacijama koje imamo na raspolaganju iz IPA-e dio sredstava za pojedine komponente se povećava u slučaju jer se radi o IPA komponenti 4. Šta se tiče evaluacije učinaka ili rezultata, dakle vi vjerojatno i znate da je evaluacija sastavni dio kompletnog procesa korištenja EU fonda, dakle Hrvatska je obavezna provoditi redovite evaluacije i to različite evaluacije, od evaluacija na početku izrade operativnih programa, a ti operativni programi su oni ključni programski dokumenti na temelju kojih koristimo sredstva EU fondova do tzv. evaluacija tijekom provedbe programa do evaluacija ex post, odnosno nakon završetka provedbe provedbe programa. Ministarstvo regionalnog razvoja kao koordinacijsko tijelo i doista ni nismo nadležno tijelo za područje tržišta rada i zapošljavanja , ali kao koordinacijsko tijelo između ostaloga koordinira i evaluaciju, dakle proces evaluacija i mi ćemo kao što smo i dužni odraditi sve potrebne radnje kao što smo do sada odrađivali. Dakle do sada su odrađene … evaluacije programskih dokumenata, a ono sad što nam slijedi je da napravimo tzv. srednjoročnu evaluaciju provedbe operativnih programa tako i ovaj operativni program razvoj ljudskih potencijala će biti evaluiran nakon čega ćemo zaista imati jednu kvalitetnu podlogu da možemo raspravljati o učincima. Do tada šestomjesečna izvješća nam daju određeni okvir da možemo komentirati rezultate, a nakon što budemo imali evaluacijska izvješća onda ćemo dobiti još jednu puno cjelovitiju i sadržajniju sliku toga što smo zapravo postigli sa korištenjem EU sredstava. Hvala lijepo. S time zaključujem raspravu o ovoj točci. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.